Nastavljamo sa radom sjednice. Prelazimo na 1. točku dnevnog reda: 1. Prijedlog zakona o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske, s Konačnim prijedlogom zakona, čitanje P.Z. br. 611. Predlagatelj Zakona je Vlada Republike Hrvatske, a kod utvrđivanja dnevnog reda prihvatili smo primjenu hitnog postupka. Prijedlog akta primili ste poštom sukladno članku 159. Poslovnika. Hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Odbor za zakonodavstvo, financije i državni proračun i Odbor za poljoprivredu i šumarstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Državni tajnik Ante Žigman. potpredsjedniče, dame i gospodo zastupnici Ministarstvo financija je zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede i vodnog gospodarstva zajedno sa Europskom komisijom pregovaralo o Godišnjem sporazumu o financiranju SAPARD programa što je među, zapravo međunarodni ugovor koji sklapaju Europska komisija i Vlada Republike Hrvatske. Ovdje pred vama nalazi se dakle Prijedlog zakona o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između dakle komisije europskih zajednica u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske. Ono što sam na početku ovog izlaganja htio reći i dati jedan kratki pregled predpristupnih programa, dakle ovaj Godišnji sporazum o financiranju je zapravo dio predpristupne pomoći koju Hrvatska dobiva na putu u Europsku uniju. Prije svega radi se o tome da uz SAPARD program koji znamo da je program za potporu poljoprivrede, imamo i Hrvatska koristi i CARDS program, koristi PHARE program i ISPA program. Ono što je važno za reći dakle da provedba ovog SAPARD programa je moguća zahvaljujući pozitivnoj akreditaciji sustava za provođenje ovog programa, SAPARD programa u kojem nam Europska komisija dodjeljuje bespovratnu pomoć u iznosu od 25 milijuna EUR-a. Agencija koja u Hrvatskoj upravlja tim sredstvima je locirana u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva pod, kao SAPARD agencija i u tom smislu zajedno sa državnom državnom riznicom u Ministarstvu financija nad odjelom Nacionalnog fonda koristi i raspoređuje ova sredstva sukladno svim propisima koji su tijekom akreditacije u potpunosti verificirani. Htio sam reći dakle da je Hrvatska u predpristupnom programima zapravo do sada od 2001. godine, CARDS programi koji su krenuli za 2002., 2003. i sada za 2004. godinu su vrlo uspješno apsorbirani. Hrvatska je gotovo u potpunosti iskoristila sve fondove, primjerice CARDS 2002. u iznosu od 94%, CARDS 2003. 97%. Trenutno je u završnoj fazi ugovaranje CARDS programa za 2004. Ove godine također završava i CARDS za 2005. godinu. Dakle radi se o iznosima godišnje od otprilike 60 do PHARA 2005. koji iznosi 85 milijuna EUR-a. Dakle radi se o vrlo značajnim sredstvima. I uz to naravno imamo i ISPA programe. Znamo za tri vrlo velika infrastrukturna programa koji se financiraju iz pretpristupnih programa a to su dakle programi za dio željezničke pruge između Vinkovaca i državne granice, dakle i Tovarnika odnosno državne granice. Zatim kolektora za vodu u Karlovcu i odlagališta otpada u Bikarcu. I u tom smislu također korištenje tih sredstava moguće je zahvaljujući uspješnoj akreditaciji Hrvatskoj je dakle u sklopu SAPARD programa posebna predpristupna pomoć kao što sam rekao za poljoprivredu i ruralni razvoj, u proračunskoj godini namijenjeno 25 milijuna EUR-a na što se još dodaje nacionalno sufinanciranje. Sredstva će zapravo biti dostupna nakon što Sabor donese i potvrdio ovaj zakon o potvrđivanju godišnjeg sporazuma za financiranje i naravno SAPARD agencija je sukladno tome već počela sa raspisivanjem natječaja za dodjelu navedenih sredstava i u tom smislu naravno očekujemo da se i domaći poduzetnici iz poljoprivrede jave na ovaj program i naravno iskoriste u potpunosti odnosno u što je god moguće većoj mjeri ovaj iznos. Ono što je važno za reći je zapravo da iza ovog iznosa koji možda ne izgleda tako značajno, 25 milijuna EUR-a, dolaze puno veća i puno značajnija sredstva iz programa kada Hrvatska uđe u Europsku uniju i kada će iz strukturnih fondova za poljoprivredu povlačiti daleko veća sredstva. Treba napomenuti dakle da kada Hrvatska uđe u Europsku uniju oko 3 i pol posto bruto domaćeg proizvoda potencijalno mogu iznositi sredstva koja Hrvatska može povući u jednoj godini što prevedeno u realne brojke znači oko 10 milijardi kuna bezpovratnih sredstava iz fondova Europske unije. Naravno sve predradnje za uspješno provođenje i povlačenje tih sredstava se zapravo potvrđuju kroz akreditacije za ove sve predpristupne fondove uključujući i SAPARD program kojeg je godišnji sporazum jedan vrlo važan odnosno završni dio. Ono što treba napomenuti je naravno da početkom 2007. godine se Hrvatskoj otvara program IPA. Očekujemo da će u tom programu godišnje biti značajnija još sredstva, dakle oko 150 milijuna EUR-a što će reći recimo do ulaska u Europsku uniju ako to bude 2009. godine u sljedeće 3 godine dakle dodatnih 450 milijuna EUR-a bezpovratne pomoći. I za to je naravno također preduvjet sustav koji je u mogućnosti tako nešto podržati i apsorbirati. Ono što je važno za istaknuti dakle vezano za ovaj Godišnji sporazum o financiranju da su pregovori pokrenuti 12. srpnja 2006. godine kada je odlukom Vlade imenovano izaslanstvo za vođenje pregovora. Pregovori o Godišnjem sporazumu o financiranju su uspješno završeni te je Ministarstvo financija od Europske komisije 14. kolovoza prošle godine zaprimilo konačnu verziju koja je od strane Europske komisije usvojena 27. srpnja Dakle Hrvatska je potpisala taj sporazum odnosno Vlada potvrdila nakon što je dakle Europska komisija potpisala. Vlada je potpisala odnosno sporazum je potpisan 25. listopada 2006. godine i Ministarstvo financija je pripremilo nacrt prijedloga zakona o potvrđivanju godišnjeg sporazuma te ga dostavila na mišljenje zainteresiranim tijelima državne uprave. Nakon što su sva mišljenja uključena odnosno prihvaćena nacrt prijedloga je krajem studenog proslijeđen u Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija da uputi u saborsku proceduru ratificirane, dakle potvrđivanje Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu. Budući da se radi o zakonu čija je primjena vrlo važna Vlada je predložila donošenje ovog zakona po hitnom postupku i u tom smislu predlažemo da Sabor prijedlog Zakona o potvrđivanju godišnjeg sporazuma o financiranju između Republike Hrvatske i Europske komisije. Hvala vam lijepo. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Prelazimo na raspravu po klubovima. U ime kluba SDP-a, uvaženi zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović.

Međutim, u ovoj raspravi želimo ukazati na nekoliko pitanja u kojima mislimo da bi trebalo u budućim razgovorima o pristupanju sredstvima fondova voditi računa da se na kvalitetniji način zapravo pokuša zaštiti interese određenih subjekata u Republici Hrvatskoj, pa i Republike Hrvatske ako je to naravno i u kojoj mjeri je moguće, s obzirom da se radi o dvostranom aktu između nas i Zahtjev ćemo podržati, pa i hitni postupak. Zato što je ovaj sporazum, odnosno za 2006. godinu praktički potpisan 25. listopada. On bi se trebao primjenjivati i realizirati do kraja 2008. godine. I praktični je posve jasno da vrijeme curi i treba čim prije pristupiti ostvarivanju višegodišnjeg Sporazuma o financiranju koji imamo, a na temelju je kojeg je na kraju krajeva i izrađen program na koji se sufinancirao od strane SAPARD-a u ovom dijelu. Drugo što bismo htjeli naznačiti u vezi sa ovim jeste jedno veoma interesantno pitanje koje se može iščitati, osobito u odjeljku H. Prvo na što želim upozoriti jeste zapravo pitanje članka 2., 4. i 5. kao zajednički problem. Naime, ako pogledate onda ćete vidjeti da sudjelovanje u dodjeljivanju ugovora o nabavi ili ugovora o pomoći je prije svega otvoreno fizičkim i pravnim osobama sa područja zemalja članica Europske zajednice ili koje pripadaju tzv. europskom gospodarskom području, a da mi još nismo odredili šta za nas znači europsko gospodarsko područje niti je Europska zajednica posebice to riješila, prema nama naravno. Zatim u stavku 2. da se govori i o popisu zemalja koje je utvrdio odbor, a koji se zemlje u razvoju, kako je to utvrđeno popisom šta je interesantno? Interesantno je da su time htjeli mi to ili ne htjeli čini neravnopravnost u odnosu na poduzetničku aktivnost i na području našeg gospodarskog investicionog tržišta. Po našem Ustavu u članku 49., a sukladno na kraju krajeva i Međunarodnoj konvenciji o ekonomskim pravima i slobodama koju je prihvatile sve članice Europske unije zapravo je nemoguće ograničavati, osim Ustavom utvrđenih uvjeta poduzetničku slobodu. I ona se kaže da je temelj gospodarskog ustroja Republike Hrvatske. Država treba osigurati svim poduzetnicima jednaki pravni položaj na tržištu za obranu zloupotreba. A htjeli ne htjeli ovdje zapravo imamo izrijekom propisano međunarodnim sporazumom ograničenje ovakve poduzetničke slobode i svi poduzetnici nisu u jednakom položaju i u tom kontekstu je sasvim jasno da se članice, odnosno fizičke i pravne osobe sa područja zemalja apsolutno favoriziraju. Favoriziraju se naravno sa područja tzv. europskog gospodarskog područja. I one koje su stavljene od strane Odbora Europske unije kao zemlje u razvoju na posebni popust. Ili još preciznije, sve druge se osim njih isključuju, osim za slučaj, članak 5. o čemu ću posebice nešto reći. U takvoj situaciji se postavlja pitanje da li to često puta nije samo pitanje problema suprotnosti sa pravnim pravilima nego i pitanje zapravo ekonomske racionalnosti i opravdanosti jer to ne znači da u tom trenutku sa područja neke druge zemlje ne bi mogla doći fizička ili pravna osoba sa ponudom koja je povoljnija i kvalitetnija za Republiku Hrvatsku. tu se sada stavila mogućnost da u članku 5., da je iznimno u odgovarajuće potkrijepljenim slučajevima komisija može proširiti prihvatljivost subjekata i zemalja koje nisu članice, to je ta iznimka, ali sada imamo jednu vrlo interesantnu situaciju. Sa 25 milijuna eura Europska unija praktički kroz SAPARD program prati kompletan ovaj naš program u ovom segmentu, a u isto je vrijeme sasvim jasno da prateći taj program ni izbliza nije osigurala sva sredstva koja će isfinancirati cjelokupni program nego taj dio sufinancira i Hrvatska, dakako svojim ulaganjima. I u takvoj situaciji se sada postavlja pitanje zapravo kako je moguće da samo jedna, jedan subjekt ovog sporazuma odlučuje, odnosno jedna strana odlučuje o tome kad je iznimka prihvatljiva, a kad nije. Druga strana nema mogućnost sudjelovanja u odlučivanju, iako se njenih interesa tiče, niti ima mogućnost zaštite svojih prava, nego praktički ona se nalazi u poziciji da samo mora opravdati potkrijepljeno odgovarajuće, odgovarajući iznimni slučaj da bi uopće mogao doći u obzir da ga komisija podupre. Mi smatramo da je ovo vrlo važno pitanje o kojem bi trebalo u budućim sporazumima, njih će biti u ovom prijelaznom razdoblju za vrijeme dok vodimo pregovore sa puno i o tome će trebati jako voditi računa da se to pitanje ubuduće pokuša dodatno precizirati. Naravno mi ne postavljamo uvjete, ali bi trebalo skrenuti pozornost na činjenicu da u ovom segmentu često puta i sami predstavnici Europske unije kroz ovakve fondove zapravo postavljaju se kao monopolisti i negiraju jedno od temeljnih načela, jednakopravnosti svih subjekata na europskom tržištu. Drugo, za nas socijaldemokrate posebno značajno pitanje na koje želimo posebice naglasiti je članak 6. ovoga dodatka, osobito stavak 2. gdje se kaže da ponuditelji koji su dodijeljeni ugovori poštuju međunarodne dogovore temeljem standarda, temeljne standarde rada, npr. temelje standarda rada prema Međunarodnoj organizaciji rada itd., itd. Mi bi bili puno zadovoljniji kada bi ovdje pisalo ne da se radi o međunarodno dogovorenim temeljnim standardima rada nego kad bi se radilo o međunarodnim konvencijama u okviru međunarodne organizacije rada jer je to puno širi pojam i puno obuhvatniji pojam nego što su samo međunarodni standardi rada, tu su onda i slobode o radu i na temelju rada i iz rada i u takvoj situaciji to je daleko daleko važnije imati u vidu. Iako ovdje doduše postoji jedna kvalifikativna kvalifikativna ograda to je npr. pa onda se može uzeti da se i sve ostalo podrazumijeva, iako to nije tako jer podvlačimo ne radi se o dokumentima pravnim nego se govori o standardima i zbog toga bi bilo jako dobro da se to pitanje ugradi dodatno da bi se zapravo zapravo zaštitili što kvalitetnije socijalna prava naših zaposlenika i radnika ne samo kada rade u našim fizičkim i pravnim osobama, kada kažem fizičkim osobama nije lapsus na naše obrtne radnje ovdje nego i kad rade kod stranih pravnih i fizičkih osoba koje bi eventualno kao pravne osobe sa područja zemalja Europske unije, unije, odnosno europskog ekonomskog prostora mogle raditi na ovom prostoru itd. obavljati poslove. Ja bih ovdje htio spomenuti da imamo i apsurdnih stvari u praksi koje se dešavaju, a mogu se desiti i to na projektima koji su vezani uz naše financiranje poduzetničke aktivnosti, a kamoli onog gdje će se javiti u sufinanciranju sa Europskom unijom, da imate recimo na području Republike Hrvatske strane pravne osobe u kojima su zaposleni dakako naši ljudi itd. koji rade, pogotovo u oblasti tekstilne industrije gdje predstavnici menadžmenta kažu primjerice kada su državni pravnici, blagdani Republike Hrvatske, kažu da to u njihovoj zemlji nije pa se na taj dan raditi mora, a kada je u njihovoj zemlji taj gdje sjedište ima firma, blagdan, naravno oni rade, jer kažu kod vas to nije praznik, ali nikada ljudi ne dobiju nadoknadu zbog toga što rade na odgovarajući način. Prema tome ovo je veoma važno pitanje da se zapravo ispoštuju međunarodne konvencije koje uređuju pitanje položaja prava radnika i rada i to na temelju rada i iz rada i to u cjelini. Treću stvar koju želimo naznačiti je vezano uz članak 6. stavak 1. a gdje se kaže ovako, citiram: "U svrhu ubrzavanja iskorištavanja siromaštva promicanjem lokalnih kapaciteta, tržište i nabava, posebna pažnja daje se lokalnoj i područnoj nabavi u Republici Hrvatskoj." Sada postavljamo pitanje šta sad ovo znači. Mi imamo Zakon o javnoj nabavi koji je jednak i jednako obvezuje i jednako utvrđuje prava i obveze svih pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj pa i o lokalnoj i o područnoj zajednici, odnosno lokalnoj i područnoj nabavi. Postavlja se pitanje zapravo zašto se sada izdvaja posebno lokalna i područna nabava u odnosu na Republiku Hrvatsku. Smatramo da ovdje treba precizirati stvari kada se to odnosi na lokalnu i regionalnu samoupravu s jedne strane i s druge strane precizirati da takav položaj mora biti jednak za cijelo područje Republike Hrvatske i ovako bi se moglo iščitati da će se na temelju ovog sporazuma moći zapravo zaštititi ili favorizirati kako god hoćete, pojedine partikularne interese ovisno od područja do područja u Republici Hrvatskoj, ovisno od interesa do interesa i u takvoj situaciji da se zapravo kroz nekakav oblik federalizma pristupa ostvarivanju određenih ekonomskih interesa na području Republike Hrvatske. Zbog toga smatramo da bi to trebalo jednostavno precizirati, da ostane ovako nedorečeno da se ne bi moglo na dvostruki način ili višeznačajni način tumačiti. Zašto ovo posebice sve naglašavam? Zato što je ovo sporazum koji je ratificirao Sabor koji preuzima financijske obaveze i koji je po svojoj pravnoj snazi u odnosu na naše zakonodavstvo iznad naših zakona i on mora, naši zakoni moraju biti u skladu s njime. Prema tome primjenjivati će se u slučaju suprotnosti ovaj zakon, a ne naš Zakon o javnoj nabavi i u tom pogledu se onda odjedanputa postavlja pitanje, a zapravo s čim mi usklađujemo naše pravno zakonodavstvo, s kojim pravnim aktima s Europskom unijom, našim zakonima za koje dobivamo u razgovorima i dogovorima pozitivnu ocjenu ili sada izmjenama i dopunama ovakvih sporazuma, između ostaloga mijenjamo i sami naše zakone. Ja pitam da li ćemo na temelju ovih stajališta primjerice morati mijenjati djelomično i Zakon o javnoj nabavi. Nisam siguran da bi ga baš nužno bilo potrebno, ali također postoje elementi koji upućuju da bi se i to pitanje moglo otvoriti. I naravno zadnju stvar koju bi htjeli posebice naznačiti, jeste pitanje zapravo ovoga dijela koji se odnosi na ostvarivanje samog sporazuma. Gledajte ovdje se jasno kaže da će zajednica automatski ukinuti obvezu svakog dijela obaveze iz članka 2. ovog sporazuma ako se to odmah ne fakturira da bi se naplatilo, a najkasnije do 31.12.2008. godine. Zašto na ovo posebice skrećemo pozornost? Zato što iskustvo svih ostalih zemalja kandidata u fazi pristupa Europskoj uniji koji su pristupali različitim fondovima pa i SAPARD fondu nakon što je on osnovan, su pokazale da su zapravo ta sredstva veoma slabo iskorišten. Između ostaloga ne samo zbog nedostatka programa, manje-više sve su zemlje imale programe, ali često puta izvedbene projekte, kadrove, nisu imali. Ono što mi imamo do sada, imamo programe, imamo volju i osigurali smo sredstva u državnom proračunu za sufinanciranje ovih projekata, mi bi morali jako brzo i kvalitetno početi raditi na tome da se zapravo stvore stručne ekipe koje će pomoći svim našim zainteresiranim fizičkim i pravnim osobama da u skladu sa pravom i mogućnostima pripreme kvalitetne projekte na koje će moći biti financirani i koji će moći biti realizirani da ova sredstva iskoristimo radi gospodarske obnove, rasta i razvoja naše zemlje i njenog što bržeg približavanja Europskoj uniji. Naravno to su značajna zapravo akumulativna sredstva koja se stavljaju od strane Europske unije nama kao kandidatu zemlji koji praktički bitno poboljšavaju našu akumulativnu sposobnost, investicionu sposobnost zemlje i u takvoj situacji je veoma važno da na ovim područjima što kvalitetnije radimo. Što hoću završno reći u ime našeg kluba? Nije dostatno formalno pravno naravno resorna ministarstva moraju biti zadužena da provode ovaj sporazum, ali nije dostatno stati samo na tome. Mi moramo očigledno zatražiti kroz programe gospodarskog rasta i razvoja zemlje zapravo mogućnost da se koristeći ova sredstva, da se iskoriste ova sredstva, angažiraju državna tijela i osobito stručne organizacije i zajednice i agencije da pomognu fizičkim i pravnim osobama Republike Hrvatske prvo da razumiju kvalitetu ovih sredstava i drugo, da kvalitetnije pristupe izradi projekata i programa koji moraju imati i svoju formalnu dimenziju da formalno odgovaraju onome što traži i propisuje europska komisija da bi uopće bili uzeti u razmatranje i da bi se mogla ova sredstva naravno tim projektima odobriti, a onda još važnije ti projekti se moraju realizirati da bi mogli biti ta sredstva realizirana i naplaćena. Bilo bi zapravo vrlo pogubno da nakon sve ove političke, pravne i svake druge igre, rada, zahtjeva i svega ostaloga, na kraju krajeva što je uspjela i Vlada i njena resorna ministarstva zajedno sa Saborom napraviti, a da onda ne realiziramo ova sredstva i da nam zapravo ta sredstva propadnu. Zbog toga na to upozoravamo i molimo, preporučujemo ministarstvima da poduzmu sve što mogu da zapravo se to ostvari i realizira. Hvala lijepa. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba HSS-a, uvaženi zastupnik Ivan Kolar. Hvala lijepa, uvaženi gospodine potpredsjedniče, gospodo iz ministarstva. Dopustite da ispred Kluba HSS-a pokušam naše viđenje približiti ovoga Prijedloga zakona o potvrđivanju godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije europskih zajednica, u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske. Pretpristupnom strategijom koju je usvojila Europska komisija te uredbom Vijeća EU određeno je da Republika Hrvatska može u razdoblju od 2005. do 2006. koristiti sva 3 pretpristupna fonda. To smo čuli, PHARE, ISPA i SAPARD unije i to u iznosu od 245 milijuna eura. Sada govorimo o SAPARD programu koji je posebni pretpristupni program za poljoprivredu i ruralni razvitak koje države korisnice priprema za provođenje zajedničke poljoprivredne politike. Već je tu spomenuto da je Hrvatska potpisala 29. prosinca 2004. godine višegodišnji sporazum o financiranju koji je stupio na snagu 6. travnja 2006. godine. Kako bi Republika Hrvatska zaista mogla započeti sa korištenjem SAPARD programa za čiju je implementaciju predviđen iznos od 25 milijuna eura, što je isto ovdje rečeno, osim potpisivanja višegodišnjeg sporazuma potrebno je i potpisivanje sporazuma kojim se određuje visina financijskih sredstava Europske zajednice danih Republici Hrvatskoj za 2006. godinu, te razdoblje njihova korištenja. Vlada Republike Hrvatske svojom odlukom od 12. srpnja 2006. daje ovlasti ministru poljoprivrede, gospodinu Čobankoviću i ministru financija, ministru Šukeru da potpiše sporazum 25. listopada 2006. tek sad predstavlja pravnu osnovu za korištenje financijskih sredstava, pomoći Europske unije iz pretpristupnog programa SAPARD za 2006. godinu. Mi sad, evo, početkom 2007. godine imamo pred sobom Prijedlog zakona o potvrđivanju godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu. Pa postavljamo neka pitanja. Zašto sada u 2007. godini Hrvatski sabor potvrđuje ovaj Zakon o godišnjem sporazumu o financiranju za 2006. godinu kad je isti sporazum potpisan u listopadu i zar nije mogao biti i ovaj Prijedlog malo ubrzan i tokom zadnjega zasjedanja ili još u listopadu predložen ovom Saboru na potvrđivanje? Tako da bi se malo ubrzali proces jer znamo da je jedna godina prijavljivanja programa tri godine iskorištenje programa. Mi bi u HSS-u rekli "naša posla", imamo vremena, međutim Europska zajednica već i to percipira na drugi način. Čini se da su sredstva potrebna za provođenje ovoga Zakona, ja sad da ne citiram članke, ali ministarstvo znade da je greška, da su maglovita i nejasno određena jer se govori o sredstvima 2006. godine koja su u proračunu osigurana. Znamo da je kalendarska godina i fiskalna završila i da tih sredstava više nema. Bilo bi dobro da je taj novac rezerviran ili sad govorimo o novim sredstvima i mislim da u tom članku treba ispraviti da u 2007. godini da se sredstva osiguravaju u Državnom proračunu za provođenje programa iz 2006. godine. Mislim da to treba i preurediti i da ne treba nas sve skupa u nedoumice stavljati jer treba decidirano u proračunu i govoriti o onom kaj treba, jer znamo da 25% sredstava treba Republika Hrvatska osigurati za to. I sada, postavlja se pitanje na koji način Republika Hrvatska se pripremila za sve ove programe. Naime, ako su mjere koje će se financirati sredstvima SAPARD programa bile definirane planom poljoprivrede i ruralnog razvitka 2005. i 2006. koje nam je odobrila Europska komisija 8. veljače 2006. godine mi smo zapravo, naše Ministarstvo poljoprivrede, šumskog i vodnog gospodarstva imalo je viziju razvitka iz Nacionalne strategije za poljoprivredu i ribarstvo, Narodne novine 89/02. 89/02. i prevelo je u dugoročne, sektorske, strateške ciljeve razvitka. Naime, i ono govori o poboljšanju konkurentnosti, učinkovitosti primarne poljoprivredne, šumske i ribarske proizvodnje, poboljšana konkurentnost i učinkovitost prerade, tržena poljoprivrednih, šumarskih i ribarskih proizvoda, poboljšanja i kvaliteta higijenskih standarda, dodatne mogućnosti zapošljavanja, da žive u ruralnom području, itd. Da to sve dovodi do ostanka na selu i svih onih vizija koje smo imali. za sve to je trebao biti napravljen i akcijski plan a ne samo strateški ciljevi i decidirano navesti kad koja mjera stupa, znači našega ministarstva na djelo da bi ona mogla biti implementirana. strategija iz 2002. najavljenom planu 2005. gdje su određeni strateški, sektorski ciljevi nije napravljen akcijski plan i sada u 2007. godini mi govorimo o pristupu Europskoj uniji za 2009. godinu, a raspravljamo o 2006. godini gdje su samo prijave eventualno koje budu sada prihvaćene mogle se prijaviti za korištenje SAPARD programa i to ni više ni manje nego 12 milijuna 600 tisuća kuna. Očekujemo čuda, očekujemo restrukturiranje, očekujemo prilagodbe, očekujemo sortiranje voća, ne znam čega, hladnjača, nasada višegodišnjih, svega skupa toga. Čemu prodavati iluzije? Ovdje treba decidirano i iskreno priznati. Niti smo se trsili niti smo spremni za korištenje tih sredstava. Meni je žao da tu ne sjedi ministar poljoprivrede koji bi sve to slušal i potvrdil ili ne potvrdil. god borbe za akreditacijom i sve skupa, samo jedna komparacija. Da je Ministarstvo vanjskih poslova koje je ministarstvo pod pod navodnicima bilo rečeno da je dječji vrtić naspram Ministarstva poljoprivrede i šumarstva uspjelo to napraviti ekspres a oni su se borili cijelu jednu kalendarsku godinu da bi došli do takve nominacije. I sada, ja ne znam koji je to nacionalni dužnosnik koji bude to ovjeraval, takve programe i to, jer ga ima ili ga nema. Je li on imenovan? Jeste, vi ste Žigman. … /Upadica se ne razumije./ … Odlično, evo, bilo je dobro da i to znamo i da je to decidirano i rečeno nego tek Znači da je potvrđeno to i to je već nekakva sigurnost i imamo da …/Govornik se ne razumije./… Nadalje, iz plana za poljoprivredu i ruralni razvitak između ostaloga govori da SAPHARD mjere će nadopuniti provedbu nacionalne strategije, znači koja se priznaje manjkava za poljoprivredu i šumarstvo i one će se usredotočiti na potporu razvoju komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava, dobro slušajte, 12 milijona 600 tisuća kuna je prijavljeno, ona će se veli za razvoj i potporu komercijalnih poljoprivrednih gospodarstava konkurentnih poduzeća za preradu hrane pomoću poboljšanja tržišta, tehnološke kvalitete i infrastrukturne itd. strateška ulaganja u Republici Hrvatskoj. Ja se sada pitam je li te mjere koje su predviđene da bi se financirale uopće imaju i koji rezultat s tih 12 milijona 600 hiljada kuna sadašnjih i ako Bog da ako nam se ovaj SAPHARD prizna i 2007. da 2008. mogel biti realiziran uopće se nekaj dogoditi. Nadalje, govori se da su to specifični ciljevi po odobrenom prioritetu i za divno čudo razvitak ruralnoga gospodarstva specifični je cilj jačanja i unapređenje kapaciteta poljoprivredne proizvodnje na koju mjeru ulaganje u poljoprivredno gospodarstva. Sad me interesira koje je to poljoprivredno gospodarstvo s 500 tisuća, 600 tisuća more napraviti neki iskorak ako jedna obična farma vrijedi 2 milijona kuna, 40 krava i ovoga časa vas uvjeravam je nerentabilna ovakvom poljoprivrednom politikom i upitno je njezini opće vraćanje toga kredita. I ja sada sam sebe i strah me uopće govoriti o razvitku poljoprivredne proizvodnje na ovom stupnju naše razvijenosti i ekonomskog opravdanja ili druga mjera, ona je prioritet unapređenje pristupa tržištu, specifični cilj opet jačanja i unapređenje kapaciteta za preradu, trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda. Tu mislim da je omaškom opet ministarstvo napravilo jer nije školjkaše, kao da to nisu ribarski proizvodi neg je nekakva druga kultura i onda unapređenje prerade i trženje poljoprivrednih i ribarskih proizvoda je ta jedna jedina mjera za njih ili u ruralnom razvitku gdje se ruralna infrastruktura stvaranje boljih životnih uvjeta u ruralnim područjima unapređenjem ruralne infrastrukture, kilometar vodovoda ko nije gradil kilometar ceste, ko nije gradil nogustupa ili nekaj drugo more to govoriti nekomu, međutim čelnici lokalne uprave i samouprave znaju kaj znači unaprijediti uopće život jednom mjestu gdje je potrebna škola, ambulanta, vrtić, sve ono kaj još tome treba. I sada sve te mjere su kao glavni instrument programa SAPHARD, tak su navedene kao prioritetne. Unutar SAPHARD plana za 2005. i 2006. godinu za poljoprivredni i ruralni razvitak subvencionira se gle za divno čudo cijelo područje Republike Hrvatske ako nije drugačije određeno. Međutim, u planu trebalo je i zapravo prigovoriti da Zakon o poljoprivredi članak 21. koji govori o obvezi Vlade Republike Hrvatske da izradi propis kojim se određuju kriteriji za ustanovljenje poljoprivrednih regija u Republici Hrvatskoj s iskazom poljoprivrednih proizvoda koji imaju proizvodnu konkurentnost u pojedinoj regiji. To je bila obaveza Republike Hrvatske spram Europske unije da bi se uopće mogli kandidirati i takovo nekaj napraviti. Međutim, mi dok donosimo naše ministarstvo solomunsku mjeru cijelo područje Republike Hrvatske bez provođenja ciljanih mjera i svega skupa toga. kakav je to prioritet dok smo svi isti na isti način i dok ne znamo koji su to kriteriji? I sad takav bi se primjer, a da su regije uspostavljene znal gdje se proizvodi voće, gdje se proizvodi žito, gdje se proizvodi nekaj drugo, ali je sad i pitanje da li naša javnost ima uopće podataka koliko smo voćnjaka podigli, koliko smo povrtnjaka ne na 2000. godinu, nego '95. godinu da ne bi prozivali, da me netko ne bi zločesto prihvatil da prozivam neke Vlade ili nekoga, nego čisto kaj se u Republici Hrvatskoj u strategiji događalo cijelo vrijeme i kad se to. Dalje, u planu stoji da je mehanizacija u prioritetu i oprema za sortiranje, pakiranje i preradu voća i povrća, skladišta i sušare. Mene interesira, a ja vjerujem i vas sve skupa kad će ta oprema koja bi se eventualno i koja se nabavlja proraditi punim kapacitetom, koji su to kapaciteti itd. Oni koji proizvode po svojoj procjeni, a nisu ušli u taj program nemaju siguran plasman jer se tek sredstvima i iz ovog SAPHARD programa trebalo bi planirati, tak stoji unaprijed citiranoj odredbi unaprijediti pristup tržištu i zajamčiti sigurnost proizvodnje. Sigurnost proizvodnje se jamči onoga časa kad se zna ciljani kupac, kad je zajamčena cijena, kad su svi relevantni podaci rečeni. da ne bi sad taj članak 21. zlorabil, uglavnom naša Vlada, naše ministarstvo taj članak zakona ne poštiva i ona se boji regionalizaciju Hrvatske naći i reći da se u tom članku mora znati u kojoj regiji se koja kultura proizvodi, pod kojim uvjetima i na koji način. I sada da još malo karikiram taj doprinos SAPHARD programa je namijenjen i za pomoć prerađivačima poljoprivrednih proizvoda kako bi investirali u standarde Europske unije za sigurnost i kvalitetu hrane. Ovo je dobra stvar. Vjerujte mi prvo kupujemo tehnologiju, kupujemo konzalting, njihovu opremu nakon toga i pitanje je jel za više kaj imamo novca? Oni su sebi osigurali tržište, osigurali su si plasman i oni uredno svoja sredstva plasiraju kod nas, a mi kak nam Bog da. Ako nam da jer nikad nisu ta naša sredstva dovoljna proračuna nego i svoja vlastita sredstva morate osigurati. To je ona primjedba koja je već načelno i sada rečena, ali to tak valjda mora biti da onaj tko daje da maslo i kupi. mene bi još interesiralo i nas sve skupa Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji se ne provodi, a koji je isto u ovom prioritetu zbog čega 6 godina nismo privatizaciju poljoprivrednoga zemljišta donesli jer je to isto uvjet Europske unije da prilikom pristupa i ulaska budu oni ravnopravni, a da mi opet budemo kao mačak oko vruće kaše hodali. Hrvatska seljačka stranka ima jasno rezerve, međutim svaka kuna, svaki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

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni državni tajniče, uvažena gospodo zastupnici! Ovdje je riječ o 25 milijuna eura. Međutim, ključna je odredba ovoga članka 14. na strani 10 koji doslovce glasi, da pravila za nabavu usluga, robe i radova od strane javnih tijela u Hrvatskoj transparentna su, nediskriminirajuća i ne daju povoda ikakvom sukobu interesa. Zatim se dalje navodi, ista su dosljedna pravilima utvrđenim u priručniku komisije naslovljenom Pravila i postupci za ugovore za usluge, robe i radove koji se financiraju iz općeg proračuna proračuna europskih zajednica u svrhu suradnje sa trećim zemljama. Međutim, zahtjevi za prethodnim odobrenjem od strane komisije uključeni u isti ne primjenjuju se. I pod 262. kaže se, roba i materijali koji su predmet nabave potiču iz zajednice ili zemalja navedenih u odjeljku H-a. Međutim, postupci nabave koji se pokreću nakon pristupanja Europskoj uniji vode se u skladu s zakonodavstvom jasno zajednice. Znači, naglasak čitavog ovog Zakona o potvrđivanju godišnjem sporazuma o financiranju za 2000. godine između Komisije europskih zajednica u ime Europske zajednice Vlada Republike Hrvatske je na transparentnosti javne nabave koje ne bi smjeli dati povoda nikakvoj diskriminaciji prema bilo kome. Govorim to na neki način i u kontekstu tzv. rukometnog zakona, pitajući se da li Republika Hrvatska može ostati bez nekog od ovih zajmova ako vodi diskriminacijski postupak javne nabave na primjer, prilikom dodjele poslova za gradnju od nekih dvorana. Da ne bih bio neprecizan ja sam 100% za rukometni zakon koji bi skratio rokove gradnji, koji bi skratio žalbene rokove, odgovore po prigovorima te da se jasno čak i unese odredba da će posljedice neosnovano osporavanog natječaja pasti na teret podnositelja prigovora. Ali sam i 100% protiv izbjegavanja bilo kojeg postojećeg segmenta javnog nabava, nabave nesporeći s druge strane da su gradonačelnici tj. da je izvršna vlast za što veće slobode u disponiranju novca. Znači, što bih predložio? Da se postojeći rokovi smanje a ne da se vrše neke posebne intervencije u u nekim novim zakonima. Ja neću više o tom zakonu osim što ću reći da je sigurno u ovom času održavanje Svjetskog prvenstva u rukometu u Hrvatskoj pod znakom pitanja i da će najvjerojatnije 2009. Atena, a ne Zagreb, Varaždin, Osijek, Split, Poreč, Zadar biti domaćin tog svjetskog spektakla a trebalo je samo kao što rekoh uskratiti rokove i krenuti u pisanje ne posebnog nego prepisivanje postojećih zakona sa skraćenim rokovima. Dobro. Sad pustimo to. Hrvatska kao što vidimo u ovom zakonskom tekstu u ova tri predpristupna fonda ima prava na 245 milijuna eura. Znači, 245 milijuna To je milijardu i 800 milijuna kuna. To sigurno nije beznačajan novac. To je recimo vrijednost šest ovih kontraverznih dvorana, čak i više, sa svom pratećom jasno infrastrukturom. Vidimo ovdje da iz PHARE programa u 2005. i 2006. Republika Hrvatska može računati ili bolje rečeno povući ovih 80 milijuna eura iz ISPA programa može povući 35 milijuna eura a iz SAPARD-a može povući 25 milijuna eura. To je znači ukupno 245 milijuna eura ili milijardu i 800 milijuna kuna. Na strani 1 ovoga prijedloga Zakona o potvrđivanju ovogodišnjeg sporazuma o financiranju između Europske komisije i Hrvatske doslovce se kaže, kaže, da ovim memorandumom uređuju se obveze i odgovornosti nacionalnog fonda, međusobni odnosni nacionalnog fonda i provedbenih tijela te prava i obveze tijela i osoba koje sudjeluju u provedbi programa predpristupne pomoći Europske unije. Nadalje, memorandumom se propisuje nadležnost nacionalnog fonda za ukupno financijsko upravljanje sredstvima dobivenim iz Europske unije, obveze osiguranja, sufinanciranja projekta, obveze gotov citat. Znači, da li odustajanje od recimo to tako uobičajene procedure može Hrvatskoj osporiti već odobrena sredstva? Mislim da je to suština. Želim vjerovati da ne jer se možemo ne znam govorim sad o rukometu, od toga se sad odustalo, inače pozvati na Grčku a i sama Europska unija vjerojatno je vjerodostojnija kada je netko drugi u pitanju a ne ona sama pa je tako recimo Vlada Velike Britanije na čelu sa Blairom otvoreno prebacujući 12 milijuna dolara u Švicarsku na tajne račune Tanzanijske Vlade svjesno korumpirala tu vlast i nikome ništa ali ono što je dobro Švicarci ali ne samo oni, već nekoliko godina rade na vraćanju opljačkanog i deponiranog novca u njihovim trezorima. Pa zašto recimo i Hrvatska ne bi zatražila povrat onog što je opljačkano sa ovih prostora? Sve u svemu ovaj zakon koji je danas pred nama nije sporan, Hrvatska treba novac, Hrvatskoj treba i ovih 25 milijuna eura. To je sigurno nešto kada već sve uspoređujem sa tim rukometom. To je recimo dvorana u Osijeku ili dvije dvorane u Zadru, ili dvije dvorane u Poreču. Međutim, bit je u sljedećem. Hoće li taj novac iz SAPARD-a, tih 25 milijuna eura konačno biti pošteno raspodijeljeni. Kada kažem pošteno onda mislim da te investicije tretiraju na neki način manje-više, više regija a ne da se sve isključivo i samo slijeva u jednu ili dvije. Dobro je što se radi i o bespovratnom novcu. To je nabolje što se može dogoditi da dobijete takav zajam ali onda nakon toga neka bude pošteno. Hvala gospodine dopredsjedniče. Pa evo, učestali krivi navod da Hrvatska država vodi diskriminacijski postupak za provođenje natječaja za gradnju sportskih dvorana. Sto puta smo čuli da Hrvatska država uopće neće provoditi natječaje, da dvorane grade gradovi u kojima će se održati svjetsko prvenstvo, ali ja ne znam koji je cilj zapravo učestalog iznošenja krivih navoda. Hvala. **Milinović, Darko (HDZ)** Zahvaljujem. U ime kluba HSP-a, uvaženi zastupnik Pero Kovačević.

Poštovani gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, državni tajniče! Pa Klub HSP-a smatra da je dobro što se pojavio Prijedlog zakona o potvrđivanju Godišnjeg sporazuma o financiranju za 2006. godinu između Komisije Europske zajednice u ime Europske zajednice i Vlade Republike Hrvatske Hrvatske s konačnim prijedlogom zakona. Naime, analizirajući ga pomno vidljivo je da konačno moramo nekakve pouke izvući kod ovoga nazovimo pregovaranja i sklapanja ovakvih sporazuma. Prvo što je vidljivo i na što se trebamo pitati kad se analizira prijedlog toga sporazume je pitanje je li mi uopće što pregovaramo u svezi svega toga ili je ovaj slučaj kao u svima ostalim uzmi ili ostavi. Čini mi se da je ovo situacija uzmi ili ostavi. Komisija je u ime Europske zajednice dala svoje uvjete, svoja pravila. Hoćemo li i ako hoćemo onda možemo doći u situaciju do sredstava iz tih pretpristupnih fondova. Naime, to je točno vidljivo kad se analiziraju odredbe. I drugi problem se odmah stvara vezano za ovu prvu tvrdnju. Znači, druga pouka koju moramo izvući. Vidljivo je kako komisija štiti interese članica Ako daje sredstva onda se zna koja su to pravila ponašanja i to tako da bi zaštitila interese svojih članica i da će se dogoditi mahom da u svim tim situacijama gdje je potrebno bilo da je to konzalting, bilo da su to kadrovi, druge stvari da će se koristiti njihovi njihovi državljani odnosno kadrovi, pravne osobe, firme znači koje su u okviru članica Europske unije i ništa drugo ne može prema njima ni doći je vrlo bitno tu, mi s jedne strane usklađujemo pravne propise, znači naše zakone s pravnim stečevinama Europske unije i gdje imamo točno utvrđena pravila kako i na koji način napravi ti. I s druge strane sklapamo ovaj sporazum, potvrđujemo ga ovdje u Hrvatskom saboru. Taj sporazum ima snagu iznad zakona i vidljivo je što je Damir krivo zamijetio za one rukometne dvorane. Ovdje je vidljivo kako Europska zajednica odnosno komisija štiti taj dio da će reći da će pravila u svemu tome biti drukčija i od pravila koja su u zemljama tima članicama i koja je Hrvatska kao takva prihvatila recimo u svom Zakonu o nabavkama ili drugim zakonima koji su kao takvi usklađeni sa pravnim stečevinama Europske unije jer oni u ovome sporazumu gdje kažu možete koristiti sredstva pod tim našim uvjetima ali oni u punom smislu riječi štite interese svojih članica i onda za njih u tome dijelu kad daju ta sredstva, onda oni ne vode računa o tome da li su naši zakoni u tome dijelu usklađeni s pravnim stečevinama Europske unije, nego dapače oni nama daju pravila da će njihove firme odnosno pravne osobe ili pojedinci koji se budu javljali da će biti zaštićeni od pravnih propisa koje Hrvatska kao takva u svom zakonodavstvu ima, koja je kao takve i uskladila sa pravnim stečevinama Europske unije o čemu je i gospodin Arlović govorio vezano i za radnike i za sve druge situacije. I najgore sad još jedna pouka koju moramo izvući na kraju da više ne možemo dobivati ovakve prijedloge zakona bez jednog jamstva oko povlačenja sredstava a to znači da točno u prijedlogu zakona imamo u ocjeni stanja što je napravljeno, što treba napraviti da bi se ta sredstva iz predpristupnih fondova mogla povući jer su oni točno, određeni su rokovi ovisno o kojem je programu riječ do kad možeš povući i pravila su dosta rigorozna, ako prođe rok nemaš fakture, gotovo je, piši kući propalo je. U odnosu na ono što je bilo na Odboru kod nas za zakonodavstvo državni tajnik je malo šire izložio onaj dio o kojem sam ja u ime Kluba Hrvatske stranke prava govorio. Naime, dogodit će nam se vjerojatno kod korištenja mogućnosti, pazite moramo biti svjesni da ovo je mogućnost da možemo koristiti sredstva iz predpristupnih fondova. Ali od mogućnosti, ovo je veliki korak, znači mogućnost je kao takva ovdje utvrđena. Sad treba puno napraviti stvari da bi se ta sredstva i povukla. To znači programi dobri, izvedbeni programi, sve ono što je potrebno napraviti. E sada, šta će se dogoditi ukoliko se sve ovo natječaji su tu, ali ukoliko se to sve ne uspije napraviti dogodit će se da mi ta sredstva onda nećemo moći povući, kao što je situacija jasna i sa drugim sadašnjim članicama Europske unije koje iste te probleme, bili smo u Slovačkoj i svagdje drugdje pa smo vidjeli kako i na koji način, koji su problem imali pa moramo znači ta iskustva iskoristiti i kad idemo u onaj dio osmišljavanja sa razine zakona za razinu nas unutar Hrvatske, znači odmah sve točno predvidjeti kako i na koji način sve obvezati da se ne bi događale situacije imaš ali ga nećeš moći iskoristiti jer nisi napravio sve što trebaš napraviti. A poglavito je ovdje bitno kad se govorio o ovome programu SAPARD vezano za stanje u hrvatskoj poljoprivredi, i sami znamo kakva je situacija, da smo zemlja uvoznica hrane a ne zemlja izvoznica hrane, da je odnos recimo negdje od 16 milijardi kuna koliko se godišnje potroši u Hrvatskoj za potrebe hrane, znači oko 12 milijardi se odnosi na uvezenu hranu. Prema tome, ovakvim načinom nećemo daleko dogurati jer mi moramo s jedne strane stvarati i pretpostavke za jačanjem hrvatske poljoprivrede. Uvjet je da hrvatski poljoprivrednik se može ponašati na tržištu. Tu kasnimo i onda će se to poglavito vidjeti u okviru mogućnosti koje imaš ali nećeš moći iskoristiti vezano za ove programe. bilo bolje da recimo ovakve sporazume ipak brane iz matičnog ministarstva koje će imati višu ulogu u zadaći i provedbi nego samo Ministarstvo financija jer bi onda mogli razgovarati još malo šire i dublje i provedbeno vidjeti što se tu napravilo, znamo gdje su problemi i što je za očekivati da se ne bi dogodile one varijante da ćemo imati pravo, dobiješ pravo ali ga nećemo moći iskoristiti jer nismo napravili ono što komisija odnosno Europska zajednica traži od nas. To je taj problem i mislim da je dobro da iz ovoga jednoga sporazuma izvučemo te pouke kako u buduće ne bi dolazili u ovakvu ili sličnu situaciju. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Zahvaljujem. U ime Kluba Hrvatske demokratske zajednice uvažena zastupnica Nevenka Majdenić.

Hrvatske demokratske zajednice Europske komisije u ime Europske zajednice, Vlade Republike Hrvatske o visini i načinu korištenja financijskih sredstava Europske zajednice za SAPARD program i smatramo da su ispunjeni svi uvjeti kako bi Sabor mogao potvrditi ovaj sporazum. Naime kako bi Republika Hrvatska zaista mogla započeti s korištenjem sredstava iz SAPARD programa za koji je predviđeno 25 milijuna EUR-a koji bi se trebali potrošiti u ove dvije godine, 2007. i 2008. godine, bilo je neophodno potpisati Sporazum o financiranju. To je i učinjeno i Sporazum je potpisan 25. listopada 2006. godine. Potvrđivanje Sporazuma predstavlja pravnu osnovu za korištenje financijskih sredstava Europske unije koja bi, koja bi mi svakako trebali u najvećoj mogućoj mjeri iskoristiti. To pogotovo zbog toga što je Vlada Republike Hrvatske do sada izvršila sve predradnje kako bi sustav provedbe Sporazuma mogao funkcionirati sukladno pravilima U tu svrhu osnovana su sljedeća radna tijela i odbori. Prvo, nacionalni dužnosnik za ovjeravanje koji je odgovoran za financijsko upravljanje predpristupnim sredstvima Zatim Nacionalni fond koji je organizacijska jedinica pri Ministarstvu financija i zadatak mu je da učinkovito upravlja financijskim sredstvima sukladno preuzetim međunarodnim obvezama. Zatim SAPARD agencija unutar Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva koja obavlja poslove propisane odredbama Sporazuma. Zatim tijelo koje je osnovano kao odjel pri Ministarstvu financija koje ovjerava financijska izvješća o sustavu upravljanja i kontrole te provjerava elemente sufinanciranja i koja je neovisna o SAPARD agenciji. Zatim osnovana je Upravna direkcija koja je odgovorna za učinkovitost i točnost izvješćivanja o evaluaciji plana poljoprivrede i ruralnog razvitka a djeluje u sastavu Ministarstva poljoprivrede. I Odbor za praćenje koji je zadužen za praćenje učinkovitosti i kvalitete provedbe programa. Osnivanje i zadatke ovih tijela potrebno je navesti zbog toga da bi se moglo sagledati što je do sada već učinjeno kako bi se mogla iskoristiti sredstva iz predpristupnih fondova Europske unije i kako moramo učiniti sve da to i realiziramo. Moramo biti realni i ne dozvoliti da nam zbog proceduralnih ili bilo kakvih drugih razloga ova sredstva Europske unije izmaknu ili se ne iskoriste u najbolje mogućim okvirima. S obzirom na prirodu postupka potvrđivanje međunarodnih ugovora iz Sporazuma kojim država i formalno izražava spremnost da bude vezana već potpisanim međunarodnim ugovorima te da se u ovoj fazi postupka u pravilu ne vrše izmjene ugovora predlažemo da se ovaj Prijedlog zakona prihvati po hitnom postupku objedinjujući prvo i drugo čitanje. Hvala lijepa. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici. Zahvaljujem se na vrlo plodonosnoj raspravi i na podršci ovom zakonu. Ja bih htio ukratko zapravo se osvrnuti na ono što su zastupnici tijekom rasprave se osvrtali na dijelove ovog zakona odnosno sporazuma koji se potvrđuje. Prije svega kada govorimo o javnoj nabavi, o korištenju predpristupnih sredstava logično je zapravo da Europska komisija koja bezpovratno dodjeljuje sredstva Republici Hrvatskoj ovdje u iznosu od 25 milijuna EUR-a, rekao sam ta sredstva će se u trenutku kad Hrvatska uđe u Europsku uniju kao dio strukturnih i kohezijskih fondova popeti na milijardu i pol EUR-a. Logično je dakle da nameće određena pravila vezano za provođenje postupaka nabave odnosno način kako će se određeni projekti i prihvaćati i koja će biti njihova kvaliteta i sadržaj? Naravno u tom smislu treba reći dakle da je iskorištenost EU fondova u prvom redu ovisno o kvaliteti sustava koji se ispostavlja u određenoj zemlji, to je dakle nužan dio, a dovoljan dio zapravo za korištenje predpristupnih programa je dio kvalitete, mogućnosti da sustav odnosno građani odnosno poduzeća i pojedinci mogu se prijaviti na natječaj i zadovoljiti uvjete. tu se radi o sljedećim stvarima. Zašto su SAPARD programi slabo iskorišteni? Prvo, vrlo često zbog toga što nema dovoljno informiranosti. Zbog toga što agencija i sustav nisu dovoljno kvalitetno postavljeni i kao 3. razlog vrlo često su neuređeni papiri i nedostatak kvalitetnih U ovom slučaju Hrvatska je poduzela niz mjera. Prije svega uspostavljen je sustav. Sustav je akreditiran. Postoje dakle svi relevantni čimbenici u sustavu od provedbene agencije koja je SAPARD agencija do upravljačkog tijela koje je također u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva do Nacionalnog fonda u Ministarstvu financija koji je sposobno apsorbirati i koristiti sredstva iz Europske unije. Što je potrebno napraviti? Na upit zastupnika ja ću odgovoriti dakle da je potrebno što je moguće više pozitivno informirati javnost o tim mogućnostima. Natječaj će biti kontinuirano otvoren. Rok, kao što ste vidjeli je vrlo decidiran, 31. prosinca 2008. godine, koliko god se danas činilo daleko, vrlo brzo dođe ako se poštuju sve te procedure i želi se napraviti kompletan posao po pravilima. pravilima. Stoga da bismo iskoristili ta sredstva, a kasnije iskoristili i sredstva iz strukturnih fondova važno je dakle da se ne pripremi samo administracija i sustav što je država već učinila odnosno Vlada. Bitno je dakle da su svi građani i svi pojedinci odnosno sva poduzeća koja su uključena u taj sustav i koji trebaju iskoristiti ta sredstva zapravo spremni za korištenje tih, tih sredstava. Ministarstvo poljoprivrede je na inicijativu i Ministarstva financija dakle koje je, to bih isto odgovorio zašto se ovdje pojavljuje Ministarstvo financija? Zato što je Ministarstvo financija sveukupno odgovorno za korištenje predpristupnih sredstava i prema tome je nadležno tijelo SAPARD agenciji. I u tom smislu je zatraženo da se što više i na lokalnoj razini i dakle na razini dakle i kroz razne ostale aktivnosti u javnosti, mislimo na novinske članke, radijske emisije i tako dalje što je god moguće više propagira i promovira SAPARD program i da se odaziv na natječaj koji će objavljivati Ministarstvo poljoprivrede bude što bolji. I naravno da se u tom smislu na što kvalitetniji način unutra od prve sastave projekti koji će biti prihvatljivi i po pravilima koje propisuje Europska unija. Da li se treba mijenjati Zakon o javnoj nabavi? Ne. Zakon o javnoj nabavi nije potrebno mijenjati. On će biti mijenjan u drugoj deraciji u kontekstu promjene zakona oko prilagodbe dakle pravnoj stečevini Europske unije ali ne zbog SAPARD programa. U svakom slučaju zahvaljujem se na raspravi i zahvaljujem se na tome što će većina klubova, a u ovom slučaju ja se nadam da će to biti u konsenzusu Sabor podržati u cijelosti ovaj zakon. Hvala lijepa.